ostale nazočne članove Vlade Republike Hrvatske. Otvaram 19. izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora, sazvanu na zahtjev Vlade Republike Hrvatske, a temeljem članka 197. stavak 2. i 5. i članak 200. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog dnevnog reda primili ste u pozivu, a materijale za sjednicu objavljeni su na internetskim stranicama Hrvatskoga sabora tijekom utorka. Isti su dostavljeni u pretince u srijedu prije podne. To znači jučer. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda sjednice. Molim uključimo se da provjerimo kvorum.

Molim uključimo se da provjerimo kvorum. Imamo kvorum, prisutno je prijavljeno 108 zastupnika i zastupnica. Prelazimo na utvrđivanje dnevnoga reda. Ima li tko od zastupnica i zastupnica prigovor na predloženi dnevni red, koji ste primili uz poziv? Kako nema prigovora, gospođo i gospodo zastupnici dnevni red je utvrđen. Sukladno članku 205. stavak 2. Poslovnika, ja bih sada trebao objaviti utvrđeni dnevni red. Predlažem, ako se slažete da ga ne čitam u cijelosti, nego mi dopustite da objavim da je utvrđen dnevni red, onako kako je predložen i dostavljen sa pozivom za ovu sjednicu.